u prvom čitanju. Dakle, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama prvo čitanje, P.Z.E. br. 94 Predlagatelj zakona je Vlada. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda predlagatelj je odustao od hitnog postupka te će se o ovoj točci dnevnog reda raspravljati sukladno odredbama Poslovnika koji se odnose na prvo čitanje. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, pomorstvo, promet i veze, Europske integracije, lokalnu i područnu samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastruktura Dražen Breglec će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. Kroz predložene izmjene i dopune Zakona o javnim cestama važeći se zakonski okvir usklađuje sa pravnom stečevinom Europske unije i to konkretno sa tri direktive Europske zajednice na pristojbe koje se naplaćuju za potrebu određene infrastrukture za teška teretna vozila, interoperabilnost elektroničkih sustava za naplatu cestarine te na minimalne sigurnosne zahtjeve za tunele na transeuropskoj cestovnoj mreži. Osim usklađivanja s regulativom Europske unije, pojedine izmjene i dopune zakona predložene su radi jasnijeg izričaja važećih odredbi zakon ili najnužnijih poboljšanja za koje je uočeno da su potrebna slijedom dosadašnje primjene zakona. Slijedom usklađivanja s navedenim direktivama uvode se nove odredbe u važeći zakon i to kako slijedi. Propisuju se osnovni kriteriji za određivanje visine cestarine i to prema cjenovnom razredu za kategoriju vozila i dužini dionice koje vozilo koristi na autocesti i cestovnom objektu s naplatom, kategoriji vozila koja se određuje prema broju osovina ili dimenziji ili težini odnosno vrsti vozila, načelu nediskriminacije za sve kategorije vozila bez obzira jesu li u vlasništvu pravnih ili fizičkih osoba, proračunu prosječne cijene koja mora biti razmjerna troškovima izgradnje, održavanja i upravljanja, tarifni model mora osiguravati da se ne zadere u proračunatu prosječnu cijenu te stimulativni model plaćanja uključuje popuste do najviše 13% i dostupni su svim pravnim i fizičkim osobama korisnicima. Iako u Zakonu o javnim cestama nisu bili propisani kriteriji za određivanje cestarine, važeće cestarine na našim autocestama u biti su utvrđivane primjerom navedenih mjerila. Nadalje, uređuju se uvjeti za područje interoperabilnosti sustava za naplatu cestarine odnosno propisuje se da elektronički sustavi za naplatu cestarine moraju omogućavati naplaćivanje cestarine korištenjem najmanje jedne od sljedećih tehnologija: satelitskog određivanja položaja vozila, mobilne komunikacije, uporabom standarda GSM, GPRS i/ili mikrovalne tehnologije na frekvenciji 5,8 GHz. Hatz i koncesionari u Hrvatskoj dužni su međusobno i s drugim upraviteljima cesta u

korištenja autocesta. Nadalje, utvrđuju se minimalni sigurnosni zahtjevi za tunele, a primjenjuju se za tunele dulje od 500 metara na autocestama i na državnim cestama. To su zahtjevi kojima se osigurava sprečavanje kritičnih događaja koji mogu imati za posljedicu ugrožavanje ljudskih života i tunelskih instalacija, te pružanje zaštite u slučaju nesreća. Ministar mora, prometa i infrastrukture sa ministrom nadležnim za unutrašnje poslove i ministrom nadležnim za gospodarstvo donijeti će propis o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele od faze planiranja, do faze građenja i eksploatacije. Određuju se subjekti koji će temeljem javne ovlasti upravljati tunelima i ispostavljati sigurnosne parametre u tunelima Hrvatske autoceste, Hrvatske ceste, koncesionari. Također postavlja se zakonski okvir za imenovanje službenika za sigurnost za svaki tunel koji će koordinirati sve preventivne i zaštitne mjere u cilju maksimalne sigurnosti svih sudionika u prometu. Navedena područja usklađuju se sa regulativom Europske unije, utvrđena su kroz 7 novih članaka kojim se dopunjuje Zakonom o javnim cestama. Ti će članci stupiti na snagu na dan pristupanja Republike Hrvatske u Kao što je rečeno osim usklađivanja Zakona o javnim cestama s pravnom stečevinom Europske unije, ovim se prijedlogom zakona također poboljšavaju neka od još postojećih važećih zakonskih rješenja. Jedno od takvih poboljšanja je i dopuna važeće odredbe o pravnim osobama sa invaliditetom, a predstavlja ispunjenje zahtjeva mnogih osoba sa tjelesnim oštećenjem i njihovih udruga. Naime, dopunama zakona iz 2006. godine utvrđeno je da pravo osobe sa određenim stupnjem tjelesnog oštećenja da za uporabu javnih cesta i autocesta za jedan osobni automobil u svom vlasništvu ne plaća godišnju naknadu pri registraciji motornih vozila i cestarinom. Predloženom dopunom važeće odredbe zakona proširuje se navedeno pravo i na osobe s u zakonu određenim postotkom tjelesnog oštećenja koje koriste osobni automobil temeljem ugovora o leasingu. Kao što ste čuli u uvodu skinut je hitni postupak i u ovom prvom čitanju sa zadovoljstvom ćemo saslušati komentare provedene, koje će biti provedene …/Govornik se ne razumije./… Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Predsjednik Odbora za pomorstvo, promet i veze, uvaženi zastupnik Slavko Linić. Izvolite. **Linić, Slavko (SDP)** Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za pomorstvo, promet i veze Hrvatskoga sabora na 9. sjednici raspravio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim cestama u prvom čitanju i to kao matično radno tijelo, a sukladno odredbi članka 89. Poslovnika. Uvodno izlaganje dao je predsjednik predlagatelja koji je naglasio da je ovaj zakonski propis i čije donošenje i usvajanje predstavlja daljnje usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom Europske unije i to u dijelu koji još nije bio usklađen ili nije u potpunosti usklađen. Zakonom se uređuju uvjeti za područje interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarina, utvrđuju se najniži sigurnosni zahtjevi za tunele u transeuropskoj cestovnoj mreži, odnosno za tunele dulje od 500 metara na autocestama i državnim cestama, te se utvrđuju subjekti koji će temeljem javne ovlasti upravljati tunelima i uspostavljati sigurnosne parametre u tunelima. Predlagatelj je posebno naglasio da je nužno što prije pristupiti izradi i cjelovitog Zakona o javnim cestama, budući da zbog zadnjih i zadanih rokova nije bilo dovoljno vremena za izradu sveobuhvatnog zakona pa je to razlog zašto se išlo samo na izmjene i dopune važećeg zakona. posebno je istaknuto da je predlagatelj propustio ovaj prijedlog zakona usuglasiti sa zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, zbog čega gradovi ne mogu preuzeti svoje ovlasti, odnosno preuzimati dužnosti, nadležnosti nad javnim cestama to im inače pripada sukladno zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi. Iznijeto je mišljenje da nije prihvatljivo visinu popusta odrediti zakonom već da bi to trebalo odrediti posebnim kriterijima. Postavljeno je pitanje kako je riješeno korištenje službe hitne pomoći i vatrogasnih služba na autocestama, tunelima i to od strane jedinica lokane samouprave i koncesionara. Odnosno da se koncesionari obvežu na razvijanje svoje službe, hitne pomoći i vatrogasne službe ili plaćanje naknada. Ocjenjeno je nejasnim i da li utvrđivanje najvišeg popusta od 13% znači ukidanje sadašnjih važećih popusta koje je posebnom odlukom donijela Vlada RH a vrijede za popuste na nekim dionicama autoceste. Na primjer autocesta Zagreb-Macelj i popust na relaciji Krapina-Zabok. Gdje je nekadašnja državna cesta iskorištena za gradnju jedne trake na autocesti. Istaknuta je također i nužnost da se kod određivanja visine cestarine utvrdi i ekološka kategorija vozila čime bi se potaknula kupnja novih ekoloških vozila, ostvario i veći rabat na autocestama kroz zaštitu okoliša i postigla veća konkurentnost na tržištu. Nakon provedene rasprave odbor je predložio Hrvatskom saboru zaključak o prihvaćanju Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama. A sve primjedbe i prijedloge uputio predlagatelju. Također Odbor za pomorstvo, promet i veze predlaže zaključak Hrvatskom saboru a to je da se obvezuje Vlada Republike Hrvatske da što hitnije pristupi izradi novog Zakona o javnim cestama kojim će se između ostalog izvršiti usklađenje zakona sa sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, definirati pitanje financiranja županijskih i lokalnih cesta. Omogućiti županijskim cestama da se preoblikuju u dionička društva te utvrditi tu obvezu koncesionara da razvijaju i osiguravaju svoju službu hitne pomoći, vatrogasnih službi, odnosno kvalitetnu nadoknadu jedinicama lokalne samouprave. Zahvaljujem.

Odbor za europske integracije je na svojoj 10. sjednici 17. lipnja raspravljao o prijedlogu ovoga zakona i to kao zainteresirano radno tijelo. U raspravi je izneseno upozorenje vezano na mišljenje udruge gradova da se predloženim prijedlogom zakona ne izvršavaju obveze prema lokalnoj samoupravi u pogledu preuzimanja nadležnosti nad javnim cestama na način kako je to propisano Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi i Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi. Predstavnik predlagatelja je na to izjavio da će ta pitanja biti rješavana u sljedećoj fazi rada na ovome zakonu. Na osnovi rasprave Odbor za europske integracije je utvrdio da je prijedlog ovoga zakona odgovarajuće usklađen sa pravnom stečevinom Europske unije i da ispunjava obaveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Zahvaljujem. Žele li još koji odbor? Ne. Otvaram raspravu. Prvo predstavnici klubova, to je prvo. Uvaženi zastupnik Milivoj Škvorc u ime Kluba Hrvatske demokratske zajednice. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, gospodine pomoćniče, kolegice i kolege. Još jedan od zakona koji zahtijeva usklađenje s pravnom stečevinom Europske unije te je jedan od uvjeta pridruživanja dakle i naša obaveza koju smo preuzeli pregovaračkim stajalištima i to u jednom važnom poglavlju a to je prometna politika,

a izmjene i dopune odnose se na korištenje infrastrukture za teška teretna vozila propisuju električne sustave za naplatu cestarine te osiguranje sigurnosnih pravila u transeuropskoj cestovnoj mreži. Zakonom su, se uređuju pravni položaj javnih cesta i to kao općeg dobra, djelatnost građenja i održavanja javnih cesta, mjere njihove zaštite, imovinsko-pravnim postupcima koji se provode radi građenja cesta, upravljanje javnim cestama te izvori financiranja građenja i održavanja javnih cesta. Promjene koje treba istaknuti a koje će dovesti do konačnog usklađenja Zakona o javnim cestama s pravnom stečevinom Europske U odnosu na raniji pravni okvir u kojem su auto-ceste bile razvrstane u skupinu državnih cesta ovim zakonom postaju zasebna i to 4. skupina u kategorizaciji. Autoceste i državne ceste u Republici Hrvatskoj trebaju činiti jedinstvenu cestovnu mrežu te planiranje njihove izgradnje ubuduće treba sagledati zajedno kako se ne bi događalo da se cestovni kapaciteti dupliciraju. Visina cestarina određivat će se prema cjenovnom razredu za kategoriju vozila te udaljenosti koje koriste na autocesti. Kategorije vozila određuju se prema broju osovina, dimenziji, težini i vrsti vozila. A aktom nadležnom ministra određuje se cjenovni razred i odnosi između kategorija. Visina cestarine treba biti nediskriminirajuća za sva vozila u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba. A određuje se na način da se prosječna cestarina izračunava prema troškovima izgradnje, održavanja, upravljanja i razvoja cestovne infrastrukture. Taj se podatak dobiva na način da se iskazuje ukupan prihod od cestarine u određenom vremenskom razdoblju te dijeli s brojem prevaljenih kilometara svih vozila koja su platila cestarinu na određenoj autocesti. A stimulativni modeli plaćanja cestarine koji idu za što većim korištenjem mreža autocesta kako bi se rasteretile i to posebno od teretnog prometa ostale ceste uključujući najviše popuste do 13% i obračunavat će se prema trenutno primjenjivom tarifnom modelu. Takvi popusti dostupni su svim korisnicima autocesta uz uvjet da se takvim stimulativnim modelom ne zadire u prosječnu cestarinu. Što se tih popusta tiče s obzirom na raspravu koja je bila prisutna na Odboru za promet i veze i ja sam u njoj sudjelovao ja bih molio da do drugog čitanja se točno provjeri da li postoji mogućnost povećanja od tih 13% jer smo svjesni da i danas već imamo neke popuste koji su s shodno na situaciju evo i što je predsjednik odbora iznio a posebno nas u Zagorju na neki način daljnja situacija u vezi naplate cestarine na autocesti Zagreb-Macelj jer smo svjesni da od trenutka ulaska u Europsku uniju Republika Hrvatska morat će o stimulativnim popustima obavještavati Europsku komisiju. Ovim se prijedlogom zakona također poboljšava neke od rješenja u važećem zakonu. Jedno od takvih poboljšanja je dopuna važeće odredbe o pravima osoba s invaliditetom koje koriste osobni auto temeljem ugovora o leasing-u, a znamo da do sad svi oni koji su kupili auto na leasing bez obzira što su bili korisnici invalidne osobe nisu imali pravo na određene poticaje i besplatnu vožnju. Ono što od nas traži normativno usklađenje u poglavlju prometne politike jest i naplata cestarine i to na način koji će što manje utjecati na protočnost prometa što je nama kao turističkoj zemlji sa velikim protokom vozila u sezoni od velike važnosti. Elektronički sustavi za naplatu cestarina moraju omogućivati naplaćivanje korištenjem najmanje jedne od tehnologija na kojima se temelji europska elektronička naplata na autocestama. Od tog će pravila biti isključene, isključeni oni sustavi naplate cestarine koji nemaju tehnologiju europske elektroničke naplate, elektronički sustavi kod kojih nije potrebno namještanje opreme u vozilu te mali lokalni sustavi u naplati cestarine kod kojih bi troškovi uvođenja takvih sistema bili nesrazmjerni prihodu od naplate cestarine. Ovim izmjenama i dopunama zakonu se dodaje novi članak koji se odnosi na obavljanje kontrole vozila koja obavljaju izvanredni prijevoz. Dakle prijevoz tereta koji premašuje masu i dimenzije te opterećenje dozvoljenog, dozvoljenu prometnu signalizaciju te uz Hrvatske autoceste od sada o tome moraju biti obaviješteni te mogu biti prisutni kontrolori i ostali subjekti koji upravljaju javnim cestama. Odredbom članka 42. stavka 1. zakona utvrđuje se da se na autocesti i njezinom zaštitnom pojasu ne smije postavljati reklame kako ne bi ugrožavale sigurnost u prometu. No njihovo postavljanje se dopušta na odmorištima i to na način da nisu vidljive s ceste. Na taj će način Hrvatske autoceste i ostali koncesionari koji upravljaju autocestama moći ostvariti dodatne prihode namijenjene građenju i održavanju autocesta. I ovaj je prijedlog utemeljen na dosadašnjoj praksi u zemljama članicama Jedna od direktiva koja uvjetuje donošenje ovog zakona odnosi se na usklađenje s najnižim sigurnosnim zahtjevima za tunele u transeuropskoj cestovnoj mreži odnosno tunele duže od 500 metara na autocestama i državnim cestama. Hrvatskim cestama i korisniku koncesije daje se javna ovlast za upravljanje tunelima i uspostavljanje svih posebnih sigurnosnih parametara. Oni su dužni redovito ispitivati i provoditi inspekciju tunela, donositi planove za slučaj opasnosti, obuke i opremanje hitnih službi. Određivati postupke za trenutno zatvaranje tunela te su dužni za svaki tunel uz prethodnu suglasnost ministra imenovati jednog službenika za sigurnost koji će koordinirati sve preventivne i zaštitne mjere a sve u cilju kako bi se osigurala maksimalna sigurnost svih sudionika u prometu kao i radnika u tunelu s obzirom da se iz prakse zna kako su to ponekad vrlo rizična mjesta na autocestama. S obzirom da će se ovim izmjenama i dopunama ispuniti dio Nacionalnog programa za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji, a za njihovu provedbu nije potrebno osigurati posebna sredstva u državnom proračunu. Predlažemo da se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama donese. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će prijedlog zakona u prvom čitanju. Hvala lijepa. Uvaženi zastupnik Zvonimir Mršić u ime kluba SDP. Izvolite. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajnici, pomoćnici ministra, cijenjene kolegice i kolege. Ja mislim da bi prije donošenja ovog zakona mi u Hrvatskom saboru trebali donijeti jednu odluku ili barem raščistiti jednu dilemu, da li treba usklađivati hrvatsko zakonodavstvo jedino i isključivo sa europskim zakonodavstvom i direktivama ili kad mijenjamo zakon, zakon bi bilo dobro uskladiti i sa hrvatskim zakonodavstvom. Mi ovdje imamo zakon koji ima oznaku P.Z.E., koji ide u dva čitanja, što znači da i P.Z. može ići u dva čitanja. Ali ovaj zakon osim što se usklađuje dijelom sa gramatikom hrvatskog jezika, a drugim dijelom sa europskom pravnom stečevinom u potpunosti ignorira ono što se dogodilo od donošenja ovog zakona do danas ovdje u Hrvatskom saboru. I mi usklađujemo hrvatske zakone sa europskom pravnom stečevinom, ali očito nemamo obavezu, a niti namjeru uskladiti sa zakonima koje smo donijeli ovdje u Hrvatskom saboru. Jer, najmanje dva zakona a i više njih je doneseno i najmanje ta dva zakona su morala biti jedan o sadržaju a drugi u proceduri primijenjeni prilikom donošenja ovog zakona. Prvi je Zakon o ratifikaciji, potpunoj ratifikaciji Europske povelje. On je vrlo friški. Sjećamo ga se, nedavno smo ga donijeli, a on kaže: “Svagdje i uvijek kada se u Hrvatskom saboru donose zakoni koji se odnose na lokalnu samoupravu mora se lokalna samouprava konzultirati u procesu donošenja tih zakona.“ Ovaj zakon se odnosi na lokalnu samoupravu, lokalnu područnu (regionalnu) samoupravu. U nekoliko stvari u cjelini, ali i u nekoliko stvari. Jedna je primjerice naknada šteta. Drugo je pitanje koje se reguliraju odnos Županijskih uprava za cesta. Ja pitam predlagatelja. Sukladno zakonu koji smo donijeli ovdje prije mjesec dana gdje je mišljenje udruge gradova, gdje je mišljenje udruga općina, gdje je mišljenje zajednice županija. Što oni o tome misle? Prema zakonu koji je donio Hrvatski sabor to je obvezno mišljenje koje mora biti u prilogu ovog zakona kada ga donosimo ili recimo ono što donesemo kao zakon ne primjenjuje se na donošenje drugih zakona. o lokalnoj, ratificirali smo Europsku povelju o lokalnoj samoupravi, ali je ne mislimo primjenjivati. Samo smo se šalili ili ćemo je samo primjenjivati tamo gdje nam odgovara. Tamo gdje nam ne odgovara, e tamo nećemo. Tamo ćemo primjenjivati europske direktive izravno. Znate ovu europsku direktivu koju smo potpuno usvojili, jer je Povelja o lokalnoj samoupravi europska pravna stečevina. Mi smo je usvojili i nju ne primjenjujemo, ali ćemo ovaj zakon uskladiti sa nekim drugim zakonima i direktivama Europske unije koje se odnose na tunele, na naplatu cestarine i ne znam čega drugoga. Dakle, u proceduri smo u potpunosti promašili, ignoriramo. Drugo, u sadržaju. U sadržaju mi smo ovdje u Saboru. Hrvatski sabor je donio u studenom 2005. godine izmjenu i dopunu Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi i danas i na odborima predlagatelj kaže nije bilo dovoljno vremena. Pa koliko to treba vremena da se uskladi ovaj zakon sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Dva mandata? 16 godina? 24 godine? Morali smo onda tamo donijeti u tom zakonu kad smo donosili, a puna usta su nam bila decentralizacije. Onda smo mogli reći, sorry nećemo to primjenjivati u slijedeća dva mandata. Samo smo dali se zapisati, samo smo dali napisati i donijeli da će se ceste decentralizirati na velike gradove. Veliki gradovi od silne svoje veličine ovlasti koje su tim zakonom dobili ne mogu niti “v“ pisati velikim slovom, a kamoli da mogu nešto iz toga primjenjivati. E sad, da li je bilo dovoljno vremena kao što nas ovdje predstavnici ministarstva uvjeravaju? Je. Da li postoji prijedlog? Postoji. Pa zašto se onda ignorira? Jer, 2006. godine je udruga gradova zajedno sa stručnjacima, zajedno sa konzultantima, zajedno sa ministarstvom pristupila analizi stanja javnih cesta i izradi materijala koji bi trebao rezultirati time da dođe do novog zakonskog prijedloga. Taj zakonski prijedlog je napisan. On postoji. Postoji čak i financijski izračuni oko toga što bi bilo kada bi se naknada pri registraciji i cestarina dijelila na ovaj ili onaj način. Da li da se dijeli prema kilometru ili da se dijeli i prema opterećenju? Da li da se dijeli na ovaj ili na onaj način. Dakle, postoji apsolutna simulacija koja je izrađena u udruzi gradova zajedno sa stručnjacima i zajedno sa ministarstvom. 2007. godine odrađen je sastanak u ministarstvu na kojem ministarstvo kaže da će prilikom usaglašavanja i usklađivanja ovog zakona sa europskom pravnom stečevinom ove godine biti to sve uvaženo. Dakle, mi imamo materijal, imamo studije, imamo analize, ali nemamo političke volje. Mi imamo političku volju da uskladimo u padežu ovaj zakon, jer to je usklađivanje sa Europskom unijom. Ali nemamo volju da ono što doista kvalitetno imamo pripremljeno u ministarstvu, jer se radilo na tome preko tri godine ovdje sada podastremo na raspravu i da omogućimo da doista konačno veliki gradovi mogu o nečemu odlučivati na području svoje jedinice lokalne samouprave. Jer dalekosežne su posljedice. Mi smo malo prije raspravljali o DTK kanalizaciji. Znate, po ovom zakonu, a on ostaje dakle nepromijenjen status prava puta i naplate prava puta s osnova vlasništva, odnosno s osnovu upravljanja javnim dobrom je potpuno drugačija, potpuno drugi su računi, nego da se promijeni ovaj zakon i da su veliki gradovi dobili pravo upravljanja nad javnim cestama na području svog rada, odnosno županije pravo upravljanja na području svoje županije. Potpuno drugačija konta bi bila. Prema tome mi smo, možda je to i smišljeno da se DTK riješi na jedan način pa da onda idemo sa izmjenom Zakona o cestama, o javnim cestama. Puno se tu postavlja pitanja. Ključno pitanje je zašto Vlada ignorira ono što je Hrvatski sabor donio? Zašto smo mi spremni ignorirati zakone koje smo sami donijeli? A zašto smo spremni, hop, skočiti uvijek kad nam iz Bruxellesa se kaže, morate se uskladiti sa jednom direktivom. A onda kada se uskladimo s tom direktivom, onda nismo to spremni primjenjivati to ovdje u Hrvatskom saboru. Hoćemo li i kada ovaj zakon donesemo ga primjenjivati ili ćemo se i prema njemu odnositi kao što se odnosimo prema zakonu u kojem smo ratificirali Europsku povelju o lokalnoj samoupravi? To su neka pitanja na koja treba dati ovdje odgovor. Vremena je bilo, studije postoje, zakonski tekst postoji, prodiskutirano je sve sa onima s kojima se trebalo, a to je dakle Udruga gradova i Zajednica županija samo se to ne želi učiniti. To je u sadržajnom smislu. U suštinskom smislu, o tome sam ja govorio i kada je donesen izvorni tekst zakona, Zakon o javnim cestama ne tretira uopće niti ne spominje nerazvrstane ceste. Što su nerazvrstane ceste u Hrvatskoj? Jesi li one javne ceste? Nerazvrstane ceste nisu seoski puteljci, nerazvrstane ceste su ceste kojima upravlja lokalna samouprava, dakle gradovi i opčine, a koje prolaze kroz centre tih gradova. Oni se ovdje ne spominju. Ne spominje se niti njihov odnos u odnosu na javne ceste i to smo upozoravali. Bilo je dovoljno vremena da kažemo što su nerazvrstane ceste. I smisao Zakona o lokalnoj samoupravi je da nerazvrstane ceste postanu dijelom javnih cesta i da njima upravlja županija, odnosno veliki grad na svom području. A mi i dalje ostajemo u jednom potpunom interregnumu, jednom vakuumu jer imamo zakon koji se zove o sigurnosti prometa na cestama, javim i nerazvrstanim. Ali zato imamo samo Zakon o javnim cestama koji potpuno ignorira nerazvrstane ceste, dakle veliki broj kilometara nerazvrstanih cesta na području Republike Hrvatske koje su projektirali, gradili i koje održavaju gradovi. Postavlja se cijeli niz pitanja zašto konačno nemamo hrabrosti izdefinirati neke stvari što se tiče cestovnog pojasa, cestovnog zemljišta, vlasništva i upravljanja na tim cestama? Zašto nemamo potrebu izdefinirati pitanje upravljanja pratećom infrastrukturom, kao što je javna rasvjeta? Kako to da u jednom gradu grad mora graditi javnu rasvjetu, a u nekom drugom gradu to radi Hrvatske ceste? Kako to da u jednom gradu grad mora plaćati električnu energiju za tu javnu rasvjetu, a u drugom to plaćaju Hrvatske ceste? Tko će ili zašto na dijelu ceste, Hrvatske ceste grade kanalizaciju za oborinsku odvodnju, za cestovnu odvodnju, a u drugom gradu to mora graditi grad ili općina ili općina, grad i općina plaćaju i zbrinjavanje te vode, što znači njegovu odvodnju i pročišćavanje, a tamo gdje grade Hrvatske ceste ili autoceste to plaćaju ili ne plaćaju, ispuštaju kao takvu u prirodu, nepročišćenu u prirodu ili plaćaju tek naknadu Hrvatskim vodama? To su pitanja o kojima smo mi trebali danas raspravljati. Da li je nešto u akuzativu ili nije, potpuno je irelevantno i nije priječilo da se ovaj zakon primjenjuje i do sada. O.k., uskladimo ovo što smo trebali uskladiti, ali nama je važno ono što život znači i u ostalom dijelu Hrvatske i na ostalim dijelovima javnih cesta. Nama je problem županijske uprave za ceste jer država se za sebe pobrinula. Osnovala je Hrvatske autoceste d.o.o., Hrvatske ceste ali gle čuda, županijske uprave za ceste su javne ustanove. Javne ustanove nisu u sustavu PDV-a i država na svaku investiciju koju obavljaju županijske uprave za ceste obere vrhnje koje se zove 22% PDV-a. U ovakvom malom iznosu sredstava koje županijske uprave za ceste imaju, još sufinanciraju Hrvatsku državu, odnosno centralni proračun sa 22%, a Hrvatske ceste u posljednjih 5 godina nisu povećale transfer za županijske uprave za ceste, ostalo je nominalno isti. Čak se nije ni kao proračun povećavao, ostao je nominalno isti na 240 milijuna kuna. To su pitanja o kojima smo mi željeli razgovarati. Želimo isti status županijama kao što imaju drugi upravljaču javnih cesta. Zašto jedan upravljač javnih cesta može biti u sustavu PDV-a, a drugi ne može biti u sustavu PDV-a? To je inače na sve investicije lokalne samouprave, znate kad lokalna samouprava gradi vrtić isto futra državni proračun sa 22% PDV-a. Državi je to svejedno. Sasvim joj je svejedno zato jer PDV pretače iz investicije u potrošnju. Pa je i usprkos tome još osnovala trgovačka društva koji su u sustavu PDV-a, ali kao maćeha ubire harač od 22% na sve investicije u cestogradnji u lokalnoj samoupravi. I to su pitanja o kojima smo mi očekivali da će se ovdje raspravljati i tražimo kao Klub zastupnika SDP-a da se do kraja ove godine kao što jest bilo na dogovoru u ministarstvu kada je bila Udruga gradova bilo obećano da će do kraja 2008. godine doći cjeloviti tekst zakona jer ovaj tekst zakona ne odgovara više onome što jest život u Hrvatskoj. On će biti u ovom dijelu vrlo malom, skromnom usklađen sa nekim direktivama Europske unije, ali je potpuno neusklađen sa cijelim nizom zakona koje smo u međuvremenu donijeli u Hrvatskoj. I donesimo odluku da li kada donesemo neki zakon ovdje u Hrvatskoj se on primjenjuje i na buduće zakona, da li se primjenjuje na nas, na naše stavove i da li se primjenjuje na Vladu, pa onda i na prijedloge koji dolaze od strane Vlade u ovaj Hrvatski sabor? Hvala. Poštovani potpredsjedniče, predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Pred mana su izmjene i dopune Zakona o javnim cestama. Nažalost, pretežno u onom dijelu u kojem ga moramo uskladiti sa europskim zakonodavstvom. Jedna od promjena u Zakonu o javnim cestama je postupanje kod prijevoza tereta u vozilu iznad dozvoljenih količina kada teret premašuje masu ili dimenzije, odnosno osovinsko opterećenje koje nazivamo terminom prekomjerna uporaba javne ceste. Nedavno smo uz pretežno izraženo nezadovoljstvo većeg dijela oporbe donijeli Zakon o sigurnosti prometa na cestama, predlagač kojeg je Ministarstvo unutarnjih poslova, a jedna od naših primjedbi bila je da razvijene europske zemlje sustavno i cjelovito istražuju sve čimbenike prometa kao izvore opasnosti u prometu, dakle i sudionike, i prometnice, vozila, ali i socijalnu okolinu prometa pa je većinska europska praksa da područje sigurnosti prometa na cestama normativno regulira Ministarstvo prometa, a ne unutarnjih poslova. Takvim pristupom istaknula bi se važnost stanja hrvatskih cesta kao izuzetno važnog čimbenika sigurnosti u prometu, a ne proširenje i zaoštravanje prekršajne represije vozača. K tome, teško da je bilo naći neku represivnu ili organizacijsku mjeru koju ne propisuje ministar pa su ukinute i odredbe iz prijašnjeg zakona da npr. provedbene propise iz područja tehničkih pregleda vozila donosi ministar, ali na prijedlog stručne organizacije, odnosno Centra za vozila Republike Hrvatske, tj. u novo donesenom zakonu svugdje ostaje donosioc propisa, ministar nadležan za unutarnje poslove. Zato je za mene bilo ugodno iznenađenje da se jednom dogodi obratna promjena, tj. da neki resorni ministar gubi pravo određivanja provedbenih propisa i da se uz to prizna kako se to čini, jer takav način nije dobro funkcionirao u praksi. Evo, stavkom 2. člankom 32. postojećeg Zakona o javnim cestama utvrđeno je da mjerila za utvrđivanje prekomjerne uporabe javne ceste, postupak odobravanja i određivanje naknade za prekomjernu uporabu propisuje ministar. Sada se taj članak zakona mijenja i glasi: "Pravne ili fizičke osobe u obavljanju čije djelatnosti dolazi do oštećenja javne ceste dužne su nadoknaditi štetu prema općim pravilima obveznog prava." U obrazloženju te promjene kaže se da, citiram: "Način obračuna naknade za oštećenje javnih cesta nije bio primjeren niti stručno utemeljen, a u pojedinim slučajevima i neprovediv." Evo voljeli bismo da je više takvih samokritičnih pristupa, valoriziranja grešaka i uređivanja problematike temeljem logike i struke. U ovom slučaju ipak dvojim da je predlagaču zakona uputno ukinuti kategoriju prekomjerna uporaba javne ceste koja ponavljam podrazumijeva prijevoz tereta u vozilu iznad dozvoljenih količina, kada teret premašuje masu ili dimenzije, odnosno osovinsko opterećenje sukladno prometnim znakovima na predmetnoj cesti. Naime ovim zakonom ostaje samo kategorija oštećenje javne ceste pa postavljam pitanje da li u općim pravilima obveznog prava ima dovoljno jasnih, stručnih, nedvojbenih elemenata da se pravne ili fizičke osobe u obavljanju čije djelatnosti dolazi do oštećenja javne ceste, mogu pozvati na red, na odgovornost i na naknadu štete za prouzročeno oštećenje javne ceste. Pitanje nije upućeno toliko zbog upravljača autocesta koje su građene u bližoj prošlosti, građeni su sa kvalitetnim materijalima, ali jeste za državne ceste koje su barem kod nas u Zagorju dijelom u rangu kvalitete seoskih nerazvrstanih cesta, a pogotovo za županijske i lokalne ceste, dakle one u nadležnosti lokalne zajednice koje su građene i prije nekoliko desetljeća i koje prekomjerna uporaba posebno pri djelovanju teških kamiona rasturi do neprepoznatljivosti. To je posebno poznato onim krajevima gdje se gradi autocesta pa je i nama u Zagorju kod donedavne izgradnje autoceste Zagreb-Macelj koji dobro znaju u kakvom stanju im izvođači sa teškim kamionima za prijevoz zemlje, šljunka, pijeska, kamena i mehanizacije, ostave lokalne ceste. Molim da mi odgovorite da li tu problematiku sa ovakvim izmjenama terminologije možete držati pod kontrolom i u interesu lokalne zajednice ili ne. U svakom slučaju tražim da općinama i gradovima dostavite jasna uputstva o kriterijima i načinu utvrđivanja oštećenja na cestama i na koji način mogu i trebaju pravno reagirati prema onom tko je prouzročio oštećenje a sve u cilju da nam da nam izvođači radova ne ostave uništene prometnice, a mi im ne možemo ništa. Jer formulacija oštećenje cesta i naknada prema općim pravilima obveznog prava je široka podložna kojekakvim interpretacijama i smatram da pravno u povoljniji položaj stavlja onoga tko cestu oštećuje od onoga tko traži pravičnu naknadu za to, a mnoge pogotovo male jedinice lokalne samouprave niti nemaju pravnike, a kamoli onakvog ranga da se nosi sa velikim igračima čija vozila i mehanizacija uništavaju slabe lokalne prometnice iza koje je jedna imaginarna formulacija oštećenje cesta, lak plijen, lak problem. Postojeći Zakon o javnim cestama u članku 42. utvrđuje da na autocesti i zaštitnom pojasu autoceste nije dopušteno postavljanje reklama. Predloženim izmjenama zakona dopušta se postavljanje reklama na odmorištima na način da ne ugrožavaju sigurnost prometa. Priznajem da nisam znao za tu dosadašnju odredbu o zabrani reklamiranja u zaštitnom pojasu autoceste koji je upozoravan 40 metara od svake strane autoceste. Meni se to i može oprostiti jer mi do sada nije bilo područje interesa, ali se ne može oprostiti predlagaču i kontrolu zakona. Postavljam pitanje predlagaču. Zna li koliko ima protupravno postavljenih reklama u zaštitnim pojasima autocesta u Hrvatskoj i da li je netko kažnjen za neprovedbu ovog zakonskog propisa i da li će se i u kojem roku ukloniti reklamni panoi iz zaštitnih pojaseva autoceste? Evo da resornom ministarstvu olakšam posao, na autocesti na putu od Krapine do Zaprešića jutros sam unutar zaštitne ograde autoceste, onih 40-tak metara, izbrojao barem 8 reklamnih panoa unutar tog pojasa. Ja osobno i dvojim da li ima stručnog, sigurnosnog razloga za zabranu reklama u koridoru 40 metara od ruba autoceste koje je sigurna sa dva traka prometovanja u jednom smjeru i sa zaustavnim trakom, sa fizičkom zaprekom za vozila iz drugog smjera, sa kolnikom izrađenim od najboljeg asfalta bez rupa i neravnina. Na takvoj cesti pogled na reklamu ne ugrožava život, ali ga ugrožava na ostalim javnim cestama državnim, županijskim i lokalnim gdje se prometuje jednim kolničkim trakom uz neadekvatne derutne ceste sa lošim asfaltom izuzetno opasne ako se pogled skreće na reklame, a na tim cestama ih ima toliko da ti pamet stane. Evo u nastavku jutrošnjeg puta na potezu od 6 kilometara negdje 80-tak jambo plakata uz cestu doslovce nas udaraju u retrovizore. Koliko tek onih sa recimo prelijepim ženskim ili muškim modelima pa ti ne skreni pogled na takvu reklamu, a ta sekunda u kaotičnom gustom prometu na lošim prometnicama može biti kobna. No njih ne zabranjujemo, zabranjujemo one na sigurnim autocestama gdje bismo možda i trebali imati interes da ih imamo, jer bi pogled na neku lijepu zanimljivu reklamu možda i spasio život nekom umornom i pospanom vozaču prilikom dugog monotonog puta, a i turistička smo zemlja, autocesta nam ne treba biti samo sredstvo brzog dolaska do mora. Turista želimo zadržati i u Zagorju i u Zagrebu i u Lici i Gorskom kotaru. Nisu li reklamni panoi uz autoceste itekako dobar način za to? Evo, zato predlažem predlagaču zakona da se konzultiraju sa strukom pa ako ovi argumenti stoje, promijenimo Zakon o javnim cestama u djelo reklamiranja uz njih na logičan način sa stanovišta sigurnosti u prometu. U pisanom obrazloženju predlagača o promjenama u zakonu na stranici 2. uočio sam zanimljivo stajalište. Citiram: "Mogućnost uvođenja naplate cestarine ograničenje samo na autoceste i za cestovne objekte na državni cestama odnosno samo za korištenje javnih cesta najviše razine usluge". Podvlačim ove riječi "javnih cesta najviše razine usluge". Uz najbolju volju da u tekstu izmjena zakona pronađem odredbu koja će pratiti ovu tezu nisam uspio u tome, jer članci 6.a i 6.b koji se odnose na cestarine određuju na koji način se utvrđuje cestarina te interoperabilnost sustava za naplatu cestarine tj. gdje se trebaju a gdje ne primjenjivati elektronički sustavi za naplatu cestarine. Motiv za moj interes temeljem pročitane formulacije da su cestarine ograničene na javne ceste najviše razine usluge je činjenica da su građani ogorčeni na naplatu cestarina i na dijelovima autocesta, uključivši i tunele koji se neočekivano pretvaraju u običnu cestu s dva kolnička traka. Činjenica je da se nakon komotne i brze vožnje pravom autocestom ovi povremeni prelasci na vožnju u dva kolnička traka pretvaraju u veoma opasna mjesta prometovanja pogotovo kod monotone dulje vožnje autocestom usred koje se i ne očekuju takva neugodna iznenađenja za vozače. Takvi dijelovi cesta sigurno nisu dionice najviše razine usluge pa smatram da bi zbog njih trebalo utvrditi posebne popuste u visini cestarine. Ističem nezgodan primjer za putnike iz inozemstva na dijelu autoceste Macelj-Zagreb gdje se nakon prelaska graničnog prijelaza, ulaska u Hrvatsku i nekoliko kilometara vožnje četverotračnom autocestom potpuno neočekivano i naravno opasno za vozače pojavljuje obična dvotračna cesta u dužini 3,7 kilometara kroz dva tunela i tri vijadukta. Treba se voziti poluprofilom. Ali dakako, na cestarini se to ne vidi. Ne da se ne vidi nego je cestarina u Krapinsko-Zagorskoj županiji na dionici autoceste Zagreb-Macelj diskriminirajuća u odnosu na ostale cestarine u Hrvatskoj. Ukratko ću to objasniti jer to očekuju građani moje županije koji pitaju zbog čega je vožnja tom autocestom uvjerljivo najskuplja u Hrvatskoj, zbog čega za koncesionara te autoceste ne vrijede ista pravila kao i za autocestu Rijeka-Zagreb ili hrvatske autoceste. Naime, na njihovim dionicama autocesta cestarina po kilometru je od 0,35 do 0,41 kune a na autocesti Zagreb-Macelj ta je cijena od 0,58 do 0,65 kuna. 60% skuplje nego igdje u Hrvatskoj. prosječna cestarina za sve četiri kategorije vozila na toj autocesti iznosi 1,53 kn dok je prosječna cijena na ostalim autocestama u Republici Hrvatskoj 78 lipa odnosno ona je za sve četiri kategorije vozila na autocesti u Zagorju skuplja 87%. U Ministarstvu prometa objašnjavaju da je to zato jer je koncesijsko društvo samostalno bez državnih jamstava osiguralo kredite za izgradnju te samostalno odgovorno za njihovu otplatu. Jest da je ova autocesta bila skupa, ali danas već i cijena izgradnje jednog ovog Hatzovog kilometra drugih hrvatskih autocesta stoji otprilike kao i cijena izgradnje, a za Emovog kilometra kroz Zagorje pa je ipak naš kilometar vožnje 60% skuplji. Uostalom a zar Emova autocesta nije u cijelosti nova? Dionica Zaprešić-Zabok sagrađena je još 90.-tih godina, stara je već negdje 16 godina i njezina izgradnja s obzirom na prosječni godišnji dnevni promet od čak 17 tisuća vozila na dan već je mogla biti isplaćena. Opet cestarina je i na toj dionici poskupjela za Novu godinu za 11%. Bi li to bilo tako da je ta autocesta u nekom drugom dijelu Hrvatske? Po mom mišljenju ne bi. Evo, prenosim sa Interneta kratko stav ministra Kalmete za 9 kilometara riječke obilaznice, veli cestarina se na zaobilaznici neće naplaćivati komentirajući načine podmirenja skupog kredita nužnog za gradnju ove ceste. Mi plaćamo i kilometre zagrebačke zaobilaznice od Zaprešića do Jankomira, ali recimo s druge strane Zagreba nema naplate do Svete Helene. Našao bi se još pokoji pokazatelj tog diskriminirajućeg odnosa prema Zagorcima kod cestarina. Zašto je to tako? Nije kriva samo vlast, krivi smo i mi, građani moje županije jer ovi današnji Zagorci su očito premirni i pretihi. Hrvatska je država i Zagoraca, želimo da svi imamo isti tretman kao i Zagrepčani, Primorci ili Dalmatinci. Zašto da mi iz svojih džepova plaćamo skuplju cestarinu? Neka eventualnu razliku koncesionaru plati Hrvatska država koja i ima 49-postotni vlasnički udio u koncesijskom društvu. Nismo mi građani krivi što se ovaj dio autoceste radio skuplje i po nekom drugom financijskom modelu. Uostalom, ovaj pristup ne odnosi samo novac Zagorskih građana, odnosi veći broj ljudskih života, veći nego da bi bio da su cestarine normalne. Zbog prevelike cestarine vozači iz Zagorja za Zagreb odlaze na onaj dio stare Zagorske magistrale koji im je ostao od Zaboka do Zaprešića pa je na tom dijelu broj poginulih sa jednoga 2004. došao na 9 poginulih osoba 2007. Svijeće, križevi i cvijeće na nekoliko mjesta stare Zagorske magistrale o tome svjedoči. Da zaključim, Klub Hrvatske narodne stranke podržat će ove izmjene zakona uz jednu ogromnu kritiku. Zar moramo mijenjati samo ono na što nas Europa natjera da uskladimo svoje zakonodavstvo s njom? Nije li bilo potrebno izvršiti usklađivanje i sa drugim hrvatskim zakonima, prvenstveno Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi iz 2005. godine? Nije li ovo bila zaista dobra prilika i za ovo usklađivanje? Hvala. Zahvaljujem. Imamo tri ispravka netočnog navoda. Prvi je uvaženi zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Damir (IDS)** Gospodin Vincelj Željko je rekao da su Zagorci kada je riječ o ovoj cestarini naj, kako si rekao, najdiskriminiraniji u Republici Hrvatskoj. Ali što da onda kažu tek Istrijani koji za prijelaz mosta preko Mirne dužine 1,4 km plaćaju 14 kuna. Što da kažemo … 14 kuna 14 kuna 1,4 km. A to je samo most govorite mi. A šta da kažemo mi koji plaćamo 28 kuna za prolaz kroz tunel Učku ukupne dužine 5 tisuća 236 metara. Slažem se, Zagorci su diskriminirani vjerojatno. Ali ovo što se radi Istrijanima to je ponižavanje tog življa, to je uvreda za zdrav razum, eksploatacija par exellance. I utoliko vas gospodo ne samo tebe Željko, nego i sve ostale pozivam, dođite, pogledajte što se plaća u Isti i koliko mi plaćamo u Istri tih 1,4 km mosta, odnosno 5,2 kilometara kojega je još Tito sagradio. **Jarnjak, Ja bih molio uvažene zastupnike, ja bih molio uvažene zastupnike, prvo da ne dobacuju iz klupa a drugo primijećeno je da se jednostavno ne držimo vremena. Molim vas, vrijeme je propisano i nemojte ulaziti, da titra crveno svjetlo. Pa molim da se toga držite. Drugi ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Milivoj Škvorc. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege, ispravljam netočni navod, nažalost mog kolege Vincelja, ne mogu prihvatiti konstataciju da su zagorci diskriminirani u Republici Hrvatskoj. on je iznio i puno činjenica, ali bi ga podsjetio da pripremu ugovora koncesijskog, sve o tom ugovoru, uvjete korištenja cesta, formiranje toga poduzeća, sve odradila opet, ne volim da se spominje bivša Vlada, ali je to tako, a ministar je bio gospodin Čačić. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Poštovani gospodine potpredsjedniče, evo otprilike isti je ispravak iste namjere kao i gospodina Kajina. Naime, naši se županjci, dakle, građani Županije i okoline pitanju dokle će ovaj kraj Županije plaćati tako skupu cestarinu do Zagreba ili kada putuju na zapad na cesti koja je gotovo najstarija, dakle, najstarija autocesta u Republici Hrvatskoj, sagrađena u državi, dakle, onoj prije državi velikim dijelom do Slavonskog Broda do '91. godine i nadalje koja je već nakon 30 godina dakle, upotrebe pobrala putem cestarine dobar dio onoga što je u nju uloženo. Vincelj. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Time ukidamo prijepodnevno zasjedanje. Nastavak je u 15 sati. Prvi će biti uvaženi zastupnik Damir Kajin, u ime kluba IDS-a. Hvala lijepa.